sale.Želim da vam dam zvaničnu informaciju da sam danas zakazao sastanak sa strankama koje ne žele učešće stranaca u dijalogu o izbornim uslovima za sledeću sredu, 28. aprila u 17.00 sati u Maloj sali Doma Narodne skupštine.Tu će biti stranke koje su se izjasnile da to ne žele, a biće pozvane i sve stranke koje se nalaze u Narodnoj skupštini iz vladajuće koalicije da učestvuju u tom razgovoru, uključujući naravno i predsednika Republike koga sam pozvao i kao predsednika Republike i kao predsednika Srpske napredne stranke, u kom će kapacitetu učestvovati i da li će učestvovati na njemu je da donese odluku.Takođe, odluku.Takođe, još jednu stvar samo radi informacije, na osnovu dogovora koji smo postigli prošle nedelje, predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević će napraviti plan, ne znam da li ste se čuli sa ministarkom pravde, ja sam jutros razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić da krenemo u realizaciju zaključka, da obavimo što više javnih rasprava, odnosno da probamo da dođemo do što šireg konsenzusa, odnosno dogovora o najavljenim ustavnim promenama, pre donošenja odluke o tome da li se prihvata inicijativa za promenu Ustavu ili ne, odnosno predlog za promenu

kao što je kolega Zoltan Pek ispred poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara u svom izlaganju kao ovlašćeni predstavnik već naglasio, mi ćemo podržati rebalans budžeta Republike Srbije za 2021. godinu zbog više razloga.Jedan od razloga je taj što je predloženi rebalans odgovoran prema građanima, pošto je formiran tako da stvara dobu osnovu ne samo za nastavak suzbijanja pandemije izazvane korona virusom, već i za privredni oporavak i rast cele naše zemlje.

u iznosu od 1.356 milijardi dinara, što je za 20 milijardi dinara više u odnosu na iznose predviđene budžetom,

Odgovorno vođenje ekonomske politike i dobro stanje u budžetu u 2020. godini stvorila je dovoljno prostora da Vlada Republike Srbije pomogne privredi, ublažavanju negativnih efekata pandemije virusa korona. Usvojen je sveobuhvatni paket mera u cilju očuvanja likvidnosti preduzeća i stanovništva, novo zaposlenosti, te očuvanja životnog standarda.Ekonomski standarda.Ekonomski paket podrške privredi i stanovništvu rezultiralo je manjim padom privrede, posebno u poređenju sa drugim evropskim zemljama, a izbegnute su i turbulencije na tržištu radne snage. Kao što se vidi iz brojki budžeta Republike Srbije, borba sa pandemijom korona virusa se nastavlja i tokom 2021. godine.Naša poslanička grupa pozdravlja novi paket mera Vlade Republike Srbije namenjene privredi i stanovništvu u cilju smanjenja negativnih efekata po privrednu aktivnost. Smatramo da se ovaj, sada već treći paket mera, usvaja pravovremeno i direktno pomaže privrednicima.Ono što je izuzetno dobro, da su budžetom predviđene i dodatne mere namenjene ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turističkom sektoru i autobuskim prevoznicima, odnosno sektorima čije je poslovanje u najvećoj meri ugroženo ili ograničeno merama za suzbijanje epidemije.Pore direktne pomoći, ovim paketom mera obezbeđuju se dodatna sredstva za očuvanje likvidnosti privrednih subjekata i produžava rok korišćenja kredita sa garantnom šemom.Naša poslanička grupa podržava predloženi rebalans pošto su paketom mera u 2021. godini obuhvaćeni građani i privreda i to: obezbeđeno je 50% minimalne zarade svim preduzetnicima za tri meseca, predviđena je direktna pomoć hotelima u gradskim sredinama, sredinama, obezbeđena je direktna sektorska podrška ugostiteljstvu, turističkim i rent a kar agencijama, hotelima, samostalnim umetnicima, autobuskim prevoznicima 600 evra po autobusu.Ono što posebno podržavamo je produženje postojeće garantne šeme za podršku ekonomije, uspostavljanje nove garantne šeme za podršku najugroženijim sektorima preduzetnicima.Želeo bih da predložim ministru da, uzimajući u obzir da su pojedine banke već iskoristile svoje limite po prvoj garantnoj šemi, proveri mogućnost da je povećanje ovog vida podrške privredi.Na

bio mnogo veći, iznosio bi oko 5% BDP-a. Iz ovih podataka se vidi da je jako važno pomoći poljoprivrednicima, jer je zahvaljujući upravo njima i u ovim teškim vremenima poljoprivredna proizvodnja ipak ostvarila rast od 4,2%, uz rekordne prinose pojedinih biljnih kultura.Prema podacima Ministarstva finansija, fiskalni deficit će ove godine iznositi 381 milijardu dinara. Stav poslaničke grupe SVM je da je takav deficit u potpunosti opravdan, jer bi u suprotnom pad ekonomske aktivnosti ove godine bio daleko veći, praćen smanjenjem proizvodnih kapaciteta, uključujući i smanjenje broja radnih mesta. Takođe, bez navedenih mera oporavak privrede bi u ovoj godini bio znatno sporiji.Pozdravljamo i odluke Narodne banke Srbije, koja je preuzela i dodatne mere za podršku realnom sektoru. Posebno pozdravljamo odluku o moratorijumima na kredite, koja je doneta u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Kao što je poznato, Narodna banka Srbije je i ove godine odredila zastoj u otplati obaveza od šest meseci po osnovu kredita za preduzetnike koji su to želeli.Pravovremene i koordinirane mere Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije sprečile su veći pad ekonomske aktivnosti tokom pandemije. Inflacija je ostala niska, što je takođe jako važno u ovim teškim vremenima.Kolege narodni poslanici, želim da naglasim da ćemo glasati za rebalans budžeta, jer omogućava realizaciju kapitalnih projekata koji su za nas od posebnog značaja. U ekspozeu tada kandidata za predsednika Vlade, a sada predsednice Vlade gospođe Ane Brnabić smo mogli da čujemo da će se Vlada zalagati za završetak projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Završetak radova se očekuje tokom ove godine, što je predsednica Vlade istakla i prilikom posete Suboti i obilaska radova na zgradi pozorišta.Za

Naime, krajem decembra 2019. godine ušlo se u realizaciju tzv. 8/1 faze radova koji podrazumevaju građevinske i arhitektonske radove, kao i opremanje pozorišne dvorane scenskom tehnikom. Međutim, zbog pandemije uzrokovane zaraznom bolešću Kovid-19, usporavanja radova, ponavljanja postupka javnih nabavki u prethodnim godinama deo sredstava je ostao neutrošen, pa se očekuje da se tokom 2021. godine privede kraju cela osma faza rekonstrukcije Narodnog pozorišta, čime će u ovaj projekat biti investirano oko 18,5 miliona evra.Za poljoprivrednike je jako važna izgradnja dva nadvožnjaka kod „ipsilon kraka“, jer bi u suprotnom morali voziti više kilometara kako bi došli do svoje njive. Nadvožnjak kod Mejkuta je završen, a počeli su pripremni radovi i na nadvožnjaku Pačir preko „ipsilon kraka“. Izgradnjom spomenutog nadvožnjaka povećava se bezbednost učesnika u saobraćaju. Vrednost investicije iznosi 225 miliona dinara.Vršiće

Ovaj projekat je važan i zbog toga što veliki broj građana naše zemlje sa severa Vojvodine radi u županiji Čongrad i svaki dan putuju kolima na posao i nazad. Nakon izgradnje pruge moći će da putuju i vozom i neće mnogo čekati na graničnim prelazima. Povećan je iznos predviđen za realizaciju ovog projekta u ovoj godini, sa 500 miliona dinara povećan je na 2,4 2,4 milijarde dinara.Moram ovde napomenuti da će se uskoro vršiti i rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš-Reske, koji je takođe važan projekat za naše sugrađane koji putuju u Evropsku uniju.Poslanička grupa SVM će podržati rebalans budžeta jer obezbeđuje izgradnju i rekonstrukciju jako važnih infrastrukturnih i vodnih projekata kao što su, na primer, rekonstrukcija delova auto-puta između Horgoša i Novog Sada dužini od 40 kilometara, izgradnja auto-puta između Beograda i Zrenjanina, izgradnja saobraćajnice između Novog Sada i Rume, izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje vode u Kikindi i unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja.Glasaćemo za rebalans jer Vlada Republike Srbije ulaže napore za očuvanje javnog zdravlja i bezbednosti, pomaže privredi u cilju očuvanja likvidnosti i ublažavanja pada zaposlenosti, odnosno očuvanju životnog standarda i likvidnosti stanovništva i dalje posvećuje posebnu pažnju kapitalnim ulaganjima. Hvala na pažnji. **Ivica

najpre treba da čujete ono što imam nameru da kažem.Istina, ovde ste, ministre, pohvaljeni kao kvalitetan strateg, to je Voja Vujić uradio toliko lepo da se ja ne bih usudila da više komentarišem strategiju, tim pre što se u nju ne razumem. Ali ono što jeste činjenica i to je moj kolega Milićević rekao u startu, rebalans je, koliko god bilo neobično da se događa u ovo vreme, kvalitetan. Zašto to kažem? Manje-više je sve rečeno, objasnili ste u svom uvodnom izlaganju i nekako uvek napravite problem posle vašeg uvodnog izlaganja šta se može reći, a da budemo mnogo pametni u odnosu na ono što ste nam objasnili, ali ću zaista pohvaliti to, pre svega vodeći se onim lokalpatriotizmom koji su svi primenili.Na mene poseban utisak ostavlja pomoć koja je predviđena za nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Ja znam čime ste bili motivisani. Ja znam da ste sa predstavnicima kosmetskih Srba razgovarali nedavno i da ste čuli te njihove probleme i znam da koliko god vas neko, nas sve zajedno optuživao da bi iz ovoga moglo da se izvuče i nešto što je populistička mera, ja znam da motivi nisu bili to. Motivi su bili težak život i ova pomoć od 100 evra za sve građane i 200 za one nezaposlene za njih užasno važna i jako velika. Ona je manje-više velika u onom delu njene finansijske vrednosti, velika je pre svega zbog toga što imaju potrebu da osete da pripadaju svojoj zemlji i to je jedino što im u ovom trenutku treba, mnogo više nego novac. Zato što novac, nažalost, limitirano koriste.Ono što je takođe za njih važno je rekonstrukcija, ako sam dobro razumela, Doma zdravlja u Gračanici, koji je negde centar, ako izuzmemo Severnu Mitrovicu, do koje možda teže dolaze enklave nego što je to do Gračanice, i to jeste važno. Koliko god smo optimistično, kada smo razgovarali o budžetu za 2021. godinu, očekivali da ćemo nekako izaći na kraj sa koronom, ipak se vidi da i u regionu i u svetu, pa najmanje kod nas ti problemi rastu ili se usporeno smanjuju. Tako da su oni u južnoj srpskoj pokrajini, nažalost, osuđeni na ono što se zovu privremene institucije, koje ne prepoznaju niti problem, niti za njega imaju rešenje, osim politikanstva kojim se bave na dnevnom nivou, oni nemaju svest o tome šta im treba za građane. Dobro je da ćemo imati renovirani dom zdravlja, jer je to dobro i za albansko stanovništvo. Ja i dalje imam jednu dozu empatije i u odnosu na komšije, koje su možda u još većem problemu nego nealbansko stanovništvo, osim onog bezbednosnog, gde su naravno Srbi i nealbanci ugroženiji.Druga važna stvar o kojoj smo opet razgovarali i kod budžeta za 2019. i kod budžeta za 2020. godinu, obećali ste negde, čini mi se, kada smo usvajali budžet za 2021. godinu, ne čini mi se, sećam se toga vrlo precizno, da ćete se potruditi kod rebalansa da kultura dobije tih čuvenih 1%, sada skoro pa istorijskih, jer ja mislim da je prošlo više od 15 godina da kultura nije imala vrednost od 1% budžeta Republike Srbije. To je više nego sjajno. Neka ćemo jednom doći, a ja verujem i iskukaću i to obećanje da nas vratite na onaj nivo o kome Nada Perišić Popović priča, a to je da smo 90-ih imali 2% budžeta ukupno za kulturu. To je lepo. Možda tada nismo bili kulturniji nego danas, ali je uvek važno ulagati u ono što je kvalitet i što našoj deci obećava neko bolje sutra.Kada je u pitanju taj privredni razvoj i vaši paketi, koji treći po redu, osam milijardi evra, čini mi se, da ste rekli da je ukupno ulaganje, kada je u pitanju pomoć privredi i građanima, tu prosto čovek više nema šta da kaže. Potpuno je jasno da je najvažnije očuvati privredu da bismo mogli dalje, kao što je važna infrastruktura i takođe šta god ja tu rekla, biće viška u odnosu na ono što su kolege pre mene rekle, rekoh ja već u startu toliko su hvalili da čak i kad bi neko imao ambiciju teško bi imao šta da doda.Ono što mi se posebno dopada, o tome niste govorili ni vi, ako se ne varam „Ekspo 2020 Dubai“ dodatna sredstva od 250 miliona, po meni savršen potez. Pre svega zato što verujem da će se završiti ova priča sa koronom ili će se bar ublažiti ili da ćemo doći do kolektivnog imuniteta. Pojavljivanje na jednoj ovakvoj manifestaciji za Srbiju je jako važno prvo zato što imamo šta da ponudimo, drugo zato što mislim da će to privući turiste, treće onda ćemo imati manje obavezu da pomažemo i tom delu naše privrede koji je sada bio najugroženiji.Bilo čak i Fiskalni savet koji vas je u jednom delu kritikovao, kritikovao je pomoć građanima, možda bih kritikovala i ja sa pozicije Fiskalnog saveta, to se sad meri kroz onu prizmu šta kome treba ili šta kome ne treba. Znate, za nekoga su neka sredstva mnogo mala, jer ih mnogo ima, a za nekoga su mnogo velika. Pa, čak i ako ih ne merimo, opet ću reći kroz ono materijalno, one se mere kroz jednu brigu u ovim vremenima koja su jako teška. Mislim da ćemo imati društveni dijalog na temu toga šta nam je pre svega mentalno stanje nacije, pa i u tom smislu jako važno da svi shvatimo da ove probleme moramo prevazići zajedno. Neće tome pomoći dva puta po 30 evra, tome će pomoći osećaj da neko o vama brine. To je čini mi se najvažnija poruka koja nije mali rashod za budžet, ali što bi rekao Voja Vujić izgleda da ste dobar strateg, našli ste način da i to podelite.Osim što ćemo glasati za rebalans i ako ste neki dan kada ste najavljivali rebalans imali onako blagu zebnju da li će vas poslanici podržati, vidite da hoće. Gotovo su svi nedvosmisleno rekli da hoće i Đorđe je najavio da ćemo ispred poslaničke grupe SPS glasati za to.Neću se dalje baviti detaljima pre svega da bih ostavila vremena i za svoje mlađe kolege koje su studioznije sa ovim bavile pa su ušle u određene sektore, baviće se ulaganjem u poljoprivredi, kulturi, a kada je Jelena Mihajlović u sali, ja o kulturi ne treba ni da pričam. Važno je da svaki budući rebalans bude ovakav i važno je da budžeti budu planirani na način da nas iznenadi dodatni prihod. To je ono što je otprilike čini mi se vaš plan, držite se njega i imaćete za to podršku. Hvala vam. Hvala.Ministre, ovi iz SPS i JS vas više hvale nego mene, ja sam se zabrinuo.Nešto hoće od vas budžet je u pitanju, onda dobro.Izvinjavam se poslanicima što nisu uključeni ovi, kako se kaže, klima uređaji jer je to zabranjeno protokolom zbog epidemioloških mera.Pošto vidim reakcije da vam je vruće ovde u sali.Idemo dalje, narodna poslanica Ana Čarapić. Izvolite.

finansijski zakoni o kojima ove nedelje raspravljamo i o kojima ćemo raspravljati i tokom naredne nedelje jako su važni kako za građane i privredu, tako i za čitavu državu.Jedan set finansijskih zakona usmeren je na ekonomsku podršku građanima i privredi u cilju što bezbolnijeg i efikasnijeg prevazilaženja posledica krize, dok drugi set finansijskih zakona usmeren je na suzbijanje sive ekonomije, na efikasniju naplatu poreza i naravno na nastavak sprovođenja mera digitalizacije.Pre nego što se osvrnem na Predlog zakona o izmenama Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu podsetiću još jednom građane Srbije da je Vlada Republike Srbije od početka izbijanja epidemije usvojila čak tri ekonomska paketa podrške građanima i privredi u ukupnoj vrednosti od preko osma milijardi evra, što predstavlja 17,2% BDP Republike Srbije.Dakle, država je sav teret krize preuzela na sebe kako bi se prevazišle negativne posledice. U martu prošle godine kada je izbila epidemija trebalo je ostati hladne glave i u najkraćem mogućem roku osmisliti ekonomski paket mera. Ono sa čime može da se pohvali Srbija jeste da po obimu ekonomskih mera smo ostvarili najveći uspeh u Evropi, odnosno naše ekonomske mere su najsveobuhvatnije i najobimnije, imajući u vidu veličinu naše ekonomije.Ono što se često zaboravlja kada se pominju ekonomske mere jeste njihova pravovremenost, da Vlada Republike Srbije nije marljivo radila u prethodnih osam godina suočili bi se sa trajnim gubitkom kako dela proizvodnih kapaciteta tako i dela uslužnih kapaciteta i imali bi ogromne posledice na tržištu radne snage.Imajući u vidu brzinu kojom se pandemija prelivala na globalnu ekonomiju neka predviđanja su da bi u Srbiji tokom 2020. godine bio zabeležen pad od čak 6% i da bi nam bilo potrebno čak dve do tri godine da se vratimo na predkrizni nivo. Naravno, to se nije dogodilo zato što smo na vreme reagovali, usvojili smo prvi paket ekonomskih mera u aprilu prošle godine, drugi paket tokom 2020. godine i evo treći paket 15. aprila ove godine, dakle, u petak i to zahvaljujući što smo odgovorno radili u prethodnom periodu. Dakle, sproveli smo ekonomske reforme, ostvarili smo suficit u budžetu i to četiri godine za redom, sproveli smo mere fiskalne konsolidacije i to nam je sve dalo prostora da spremno dočekamo krizu.Zahvaljujući ekonomskim merama mi smo uspeli da se u pojedinim ključnim oblastima već u avgustu i septembru mesecu vratimo na predkrizni nivo, što je zaista odličan rezultat, ovde prvenstveno mislim na robni izvoz, na trgovinu na malo, na industrijsku proizvodnju i slično.Koliko danas dobro stojimo najbolje svedoči podatak da smo u 2020. godini zabeležili najmanji pad u Evropi. Što se tiče 2021. godine naša predviđanja kažu da ćemo završiti godinu sa prirodnim rastom od čak 6%. Neki ekonomski stručnjaci kažu da su nam prognoze isuviše optimistične, sa tim se ne bih složila zato što su nam prognoze bazirane na realnih pretpostavkama. Dakle, polazim od toga da će rast u evro zoni biti pet procenata. Polazim od toga da ćemo i u 2021. godini sačuvati monetarnu, fiskalnu i finansijsku stabilnost, što će da podstakne priliv stranih investicija i tokom 2021. godine. Polazimo od toga da ćemo u 2021. godini imati rekordne kapitalne investicije. Rebalansom budžeta za 2021. godinu predviđeno je čak 430 milijardi dinara za realizaciju infrastrukturnih projekata. Dakle, investiciona i lična potrošnja poguraće privredni rast i omogućiće nam da godinu završimo sa privrednim rastom od čak 6%.Koliko je naša ekonomija zapravo otporna i jaka pokazuje i podatak da smo u prvom naletu krize, dakle, za period od januara do oktobra 2020. godine zabeležili pad robnog izvoza od samo pet procenata i to u uslovima kada je ekonomski pad u evrozoni iznosio čak sedam procenata, dok 2009. godine nakon izbijanja globalne ekonomske krize, mi smo imali pad robnog izvoza od čak 19% dok je ekonomski pad u evrozoni bio duplo manji nego tokom 2020. godine.Ono što takođe želim da istaknem da je sav novac za sprovođenje trećeg ekonomskog paketa podrške, dakle svih 57 milijarde dinara obezbeđeno u budžetu Republike Srbije. Dakle, sami smo zaradili taj novac.Mi se zadužujemo, ali za razliku od prethodne vlasti naši krediti su razvojni. Prethodna vlast se zaduživala pod nepovoljnim uslovima, kako na međunarodnom finansijskom tržištu, tako i na domaćem finansijskom tržištu, i sav novac iz kredita gurali su u potrošnju, što je zaista suludo. Mi to ne radimo. Mi kada se i zadužujemo sredstva iz kredita koristimo isključivo za realizaciju infrastrukturnih projekata.Ono što mogu da vam kažem, a što je ministar na početku današnje rasprave rekao, je da se u ovom momentu u Srbiji gradi čak četiri auto-puta, u maju mesecu krećemo sa izgradnjom petog auto-puta, a krajem godine bićemo u situaciji da se u Srbiji gradi čak osam auto-puteva istovremeno.Jedan od njih je svakako i auto-put Niš – Pločnik – Merdare koji će u potpunosti promeniti sliku Topličkog okruga, promeniće sliku Kuršumlije, odakle dolazim.Takođe, rebalansom budžeta opredeljena su ogromna sredstva, ogroman novac za rešavanje ekoloških problema.Dakle, tri puta više novca smo obezbedili rebalansom i predvideli rebalansom budžeta u odnosu na inicijalni budžet, kada su u pitanju ekološki infrastrukturni projekti, odnosno za rešavanje ekoloških problema kao što već rekoh.Takođe, izdvojili smo dodatnih 5,5 milijardi dinara kako bi dodatno pomogli našim poljoprivrednicima. Tu su ogromna sredstva za nastavak ulaganja u zdravstveni sistem i upravo ogromna ulaganja u zdravstveni sistem u prethodnom periodu omogućila su nam da postanemo apsolutni rekorderi kada je imunizacija u pitanju.Zašto svi spominjemo i naglašavamo važnost infrastrukturnih projekata? Zato što svaki dinar uložen u infrastrukturu podstiče ekonomski rast, zapošljava našu privredu, otvara radna mesta, jednostavno povećava prihode državi.Upravo realizacija infrastrukturnih projekata omogućiće nam da godinu završimo sa privrednim rastom od 6%, a to će rezultirati da javni dug do kraja godine ne pređe 60%, odnosno godinu ćemo završiti sa javnim dugom ispod 60%, što je ispod nivoa Mastrikta za razliku od mnogih razvijenih zemalja koje već sada imaju trocifrene stope javnog duga.Molim duga.Molim vas, koja zemlja u svetu se može pohvaliti sa ovako obimnim paketom ekonomskih mera?Da li je iko od nas mogao da zamisli 2012. godine da će država biti u stanju, da isplati čak šest puta po 600 evra po autobusu svim prevoznicima, ili da će država svim punoletnim građanima isplatiti po 160 evra, i to 100 evra tokom 2020. godine, dodatnih 60 evra

koja su nezaposlena primiće ukupno 220 evra?Da li je iko od nas mogao da zamisli pre osam godina da će država biti u stanju da isplati svim Srbima na KiM 100 evra, a nezaposlenim Srbima po 200 evra? Niko od nas tako nešto nije mogao da zamisli 2012. godine, zato što smo tada živeli u državi kojoj je pretio bankrot.Kako danas stojimo, svedoči podatak da je u februaru ove godine zabeležen rast broja zaposlenih za čak 59.000 ljudi, pri čemu 58.000 ljudi više je zaposleno u februaru ove godine u odnosu na prethodnu godinu u privatnom sektoru, dok samo 1.000 ljudi u javnom sektoru.Zašto kažem samo? Zato što nam se mnogo više građana zapošljava u privatnom sektoru, a to je zapravo i cilj Vlade Republike Srbije, da gradimo zdrav sistem, da gradimo privredu na zdravim osnovama.Takođe, ono što smo uspeli u uslovima krize, dakle tokom 2020 godine, je da povećamo nivo neto zarade, i to za čak 9,4%. Povećali Povećali smo i penzije tokom 2020. godine. U uslovima krize gradili smo i puteve, pruge, mostove, bolnice, škole, domove zdravlja, kovid bolnice,

finansijski zakoni su zaista odlični i direktno utiču na rast životnog standarda svih građana u Republici Srbiji.Zato će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati sve zakone na dnevnom redu. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.Samo bih zamolio sve poslanike, uključujući naravno i Miliju, imajući u vidu da smo, smo, istina, produžili vreme za raspravu, ali istovremeno, u cilju racionalnosti, želim samo da vas obavestim da ćemo raditi, i zbog obaveza svih nas i ministra, do 19.00 da, molio bih sve govornike da to imaju u vidu, u smislu dužine trajanja izlaganja, da bi što više poslanika moglo da uzme reč.Izvini Milija, što se na tebi zalomilo, ali šta da radim.Izvoli

govore.Inače, ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao čovek koji dolazi iz najlepše opštine u Srbiji, to je opština Svrljig koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji, podržati predlog ovog zakona i ovaj ekonomski set zakona zato što je to neophodno za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije, a i u celoj Srbiji.Što se tiče ovog rebalansa, gde se daje velika pažnja ljudima direktno, to je velika stvar u ovako teškoj situaciji.Svaka čast, uvaženi ministre, svaka čast vama, svaka čast državi Srbiji, svaka čast na ovakvim stvarima, jer je ovo bitno da bi se prevazišla ova teška situacija koja je u celom svetu.Jedna od bitnih stvari jeste, što se tiče mene, da će biti pomoć u svakom segmentu što se tiče poljoprivrede.Pet i po milijardi je odvojeno više da se obezbede sredstva za one naše poljoprivredne proizvođače koji u prethodnom periodu nisu dobili subvencije, a to će sada biti urađeno.Odvojena su sredstva i za nove aktivnosti naše države što se tiče i zdravstva, borba protiv pandemije, obezbeđivanje vakcina, našim domovima zdravlja.Inače, ja mogu da kažem da je preko potrebna velika pomoć i malim sredinama, da se tamo obezbedi veći broj izvršioca, tu mislim konkretno naših doktora, sestara, vozača da bi moglo da se ode do svakog gazdinstva, do svakog domaćinstva da se uradi vakcinacija ljudi, zato što su naše opštine razuđene, gde je velika populacija starih ljudi i oni ne mogu doći do centralnih domova zdravlja.Svim srcem ja ću podržati ovaj naš rebalans budžeta, zato što je to prava stvar, zato što se radi na pomoći svakom čoveku, što se radi na izgradnji naših puteva, železnice, ulaganje u sve ono što daje budućnost za sve nas i za našu decu i decu naše Predlog rebalansa stvarno, kad neko gleda sa strane kaže – ovo je nemoguće. Ovo je moguće kod nas u Srbiji zato što je naša država spremna, zato što naša država radi baš onako kako je potrebno i potrebno je, normalno, veći akcenat na svakog čoveka, da li on živeo u Svrljigu, Beloj Palanci, da li živi u Prijepolju, da li živi u Tutinu, da li živi u Beogradu, Nišu, Subotici. Svakom čoveku dajmo akcenat, svakom čoveku pomažemo i to je ono što trebamo radimo.Sada ću oduzeti nekoliko minuta vremena da obavestim sve svoje kolege, normalno da obavestim građane Srbije, jer smo mi govorili i dajemo podršku iz najlepše opštine u Srbiji, ovo ću da kažem sa oduševljenjem, gde su naša deca u školi „Dušan Trivunac Dragoš“, to je srednja škola koja ima gimnaziju, imala je mašinski smer, imala je ekonomski smer, sada, zbog broja dece neki smerovi su sada ugašeni, ali ta deca su uspela da svojom aktivnošću, svojim znanjem, prirodnim darom, zato što je tamo život lep, oni su napravili učeničku kampanju koja može da napravi nešto što je mnogo bitno za bezbednost saobraćaja. To je učenička kampanja koja se

instrument koji obaveštava policiju i obaveštava najbliži dom zdravlja.To je nešto što je vrlo bitno. Bilo bi dobro da uvaženi ministar preko nekog nadležnog ministarstva pomogne

jer ima mnogo pametne dece, ne samo u Svrljigu, ali ja ovde govorim o mojim Svrljižanima.Ima još jedna učenička kampanja koja se bori za zaštitu životne sredine.

a u tom filteru postoji seme biljke, kada se taj filter baci, taj filter se razgrađuje i za šest meseci se taj filter razradi i ne pravi štetu prirodi.Inače, ovakav filter od cigareta kada se baci u prirodu njemu 25 godina da se razgradi i pravi veliku ekološku katastrofu.To su ta naša deca koja su uspela da izmisle, a uzeli su parametre, koliko je pušača, kolika je potreba za tim. Nismo mi za pušače, mi smo protiv pušačkog dima, ali ovo je mogućnost da se ovakvim filterima, koje su ta deca izmislila, da se taj patent zaštiti da sutra nađemo neke sponzore koji će podržati tu našu decu da se to proizvodi u većim količinama. Na taj način štitimo prirodu, štitimo životnu sredinu.Deca koja su izmislila ovaj uređaj koji se ugrađuje u airbeg, da se odmah obaveštava policija, da se obaveštava dom zdravlja kada se desi nesreća, to će sigurno spasiti veliki broj života.Još jednom, uvažene kolege, ovo govorim iz srca, ne zamerite, pozivam sve vas da podržimo takvu decu, kao što su deca iz Svrljiga, koja stvarno imaju ideju, imaju inicijativu, imaju volju i želju,

Jovanović** Hvala, predsedniče,Dakle, na prvom mestu želim da istaknem to je da ovaj rebalans budžeta stavlja zdravstvo i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na visoko mesto i to je veoma bitno, jer je zdravlje građana na prvom mestu.Mi smo i prošle godine usvojili neophodne mere. Zdravstveni sistem je funkcionisao veoma dobro, zdravstveni sistem je odgovorio svim izazovima koji su se našli pred njim, pre svega zbog ulaganja države u zdravstvenu infrastrukturu, ali i zbog posvećenosti zdravstvenih radnika.Želim da naglasim da mi nastavljamo istim tempom. Budžet će zahvaljujući rebalansu za zdravstvo biti uvećan milijardu evra, u odnosu na periode iz 2019. godine.Mi smo i pre godinu dana usvojili paket mera koji se odnosi na pomoć privredi. Kada neko postovi pitanje da li je taj paket mera bio dobar, postoji mnogo načina da odgovorimo potvrdno. Taj paket mera je bio izvanredan.Kada se očekivalo da će zbog pandemije korona virusa virusa otpuštanja radnika, da će privreda stati, to se nije desilo. Mislim da je taj paket mera doprineo mnogo tome. Sama činjenica da je nezaposlenost na kraju prošle godine bila jednocifrena odgovara svim onim kritičarima da su te mere bile i te kako opravdane.Nama kao socijaldemokratama veoma je važno, i uvek iskazujemo naročitu posvećenost prema radnicima i zbog toga podržavamo ovakav pristup Vlade, pre svega što Vlada ovim merama predlaže, mi naravno usvajamo te predloge, da pomogne privredi, da ne bude otpuštanja radnika i da budu zaposleni zadovoljni, jer ne ostaju bez posla, da budu zadovoljni i poslodavci, jer dobijaju sredstva iz budžeti, ali da se privredne aktivnosti nastave nesmetanim temom.Podsetiću da je da je zabeležen rast plata i u prošloj godini, doduše, zadovoljniji bi bio da je bio veći rast plata u privatnom nego u javnom sektoru, ali i taj jaz nije veliki, tako da, privatni i javni sektor prate jedan drugog u rastu zarade.Ovim rebalansom predviđeno je da deficit bude 6,9% i smatram da ovo vreme, ova teška vremena su takva da nemamo taj luksuz da radimo na smanjenju javnog duga. Sada je prioritet da održimo nivo privrednih aktivnosti i veoma je važno što se ukupan javni dug kreće u granicama tri petine BDP. To je taj To je taj nivo koji neće preći na jedan rizičan teren i gde ćemo moći da sačuvamo privredne aktivnosti da budu na istom nivou kao da postavimo pitanje šta bi se desili da nismo ulagali u privredu. Vratili bismo se nekoliko koraka unazad. Morali bi da uložimo još više napora da kasnije vratimo ekonomiju na zdrave noge.Važno noge.Važno je i što je Vlada opredelila ovim rebalansom budžeta još više novca za infrastrukturne projekte, za investicije u ovoj oblasti, važno je što je u tome zastupljen ravnomeran regionalni razvoj.Posebno razvoj.Posebno mi je bitno što će ovim rebalansom budžeta da se obezbede sredstva za sektore gde su pretrpljeni najveći gubici. turizam, odnosno ugostiteljstvo. Samim ovim rebalansom sredstva koja su opredeljena za podsticaje odnose se i na turističke vodiče i na rent a kar agencije, i to je od posebnog značaja.Koliko je to važno, reći ću samo da u godini pre izbijanja pandemije, u 2019. godini, da smo postigli rekorde u oblasti turizma na svim nivoima. Tada je u Srbiji boravilo 3.689.000 turista. Zabeležen je porast stranih turista za 8%, i po prvi put se na taj način desilo da smo imali više stranih, nego domaćih gostiju na našoj teritoriji, a ostvaren je rekordni devizni priliv od milijardu i 436 miliona evra.To samo pokazuje da su i te kako opravdane mere koje se odnose na sektor turizma. Jednostavno, u ovaj oblasti je takva bila situacija u celom svetu, da je ova oblast doživela najveći udarac zbog krize.Dobro je što Srbija nije stala u ovim teškim vremenima i što se promoviše i priprema za normalizaciju međunarodnog turističkog prometa. prometa. U ovakvim okolnostima promocije su uglavnom usmerene na region, iz koga nam stiže najveći broj turista, pre svega, jer su nam teritorijalno najbliži. Siguran sam da će turizam ponovo pokazati jednu svoju elastičnost, da će se nakon krize najbrže oporaviti brže od ostalih privrednih grana. To nije prvi put slučaj da se tako nešto desi. Srbija, naravno, treba da bude atraktivna i autentična turistička destinacija, prepoznatljiva i dobro pozicionirana na turističkom tržištu.Želim još samo da istaknem i da pozdravim odluku da se izdvoje veća sredstva za sport i za kulturu, naročito što će biti 50% viće povećanje što će biti 50% viće povećanje u oblasti ekologije.Mi smo juče usvojili zakon iz oblasti energetike i zakon iz oblasti obnovljivih izvora energije, koji se i te kako oslanjaju na ekologiju. Sa ovim izdvajanjem mi ćemo biti na jednom dobrom putu da rešavamo ekološka pitanja.Hvala. **Siniša Mali** Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo da se nadovežem na izlaganje poslednjeg poslanika i da vam pokažem, ne znam koliko ćete uspeti da vidite ovaj grafikon, učešće javnog duga u BDP-u svih zemalja u Evropi. Ovo crveno je Srbija. Ova žuta linija je 100% koji koji je projektovano učešće BDP-a u evro-zoni, tačnije, u evro-zoni projektovano je da će javni dug u proseku biti 98,2% BDP-a. Ovo Ovo crveno je Srbija. Dakle, i sa prvim i sa drugim i sa trećim programom pomoći i sa nikada većim kapitalnim investicijama mi držimo nivo našeg javnog duga ispod 80%,

To je najbolji i najveći odgovor, najvažniji odgovor svima onima koji govore o tome na koji način i koliko iznosi javni dug Republike Srbije.Apsolutno smo stabilni, naše javne finansije su potpuno zdrave, javni dug nam je pod kontrolom. Kad nam treba novac, mi izađemo na međunarodno tržište kapitala, obezbedimo novac i za treći paket pomoći i za prvi i za drugi i za kapitalne investicije, ne idemo sa tim novcem u potrošnju i to je potpuno različita ekonomska politika u odnosu na prethodni režim, koji je uz skupo zaduživanje, a podsetiću vas, 2011. godine desetogodišnja obveznica Republike Srbije koju su tad emitovali imala je kamatnu stopu od 7,25%, 7,25%, a mi danas kad emitujemo i 12-godišnju obveznicu, mi smo na 1,5%, 1,6% godišnje. Dakle, pet puta bolji nego oni.Druga važna informacija koju sam želeo da podelim sa vama, što je za vas veoma važno, važno, kako je rastao broj zaposlenih, broj novih radnih mesta u našoj zemlji u proteklih par godina. Kao što vidite, od 2008. do 2012-2013. godine, ono što nam je prethodni režim ostavio, broj radnih mesta u Srbiji se smanjivao.

Dakle, ne samo da smo na većem nivou nego 2008. godine, nego smo kroz otvaranje fabrika, ono što je predsednik Vučić do sada uradio, kroz privlačenje i stranih i podsticanje domaćih investicija doveli do toga da nikada više zaposlenih nismo imali To, naravno, za naš budžet znači da od poreza i doprinosa dobijamo veće prihode. Zato i imamo novca i za nove investicije i za povećanje plata, povećanje penzija, za nabavke vakcina, izgradnju bolnica, vrtića, svega onoga što je neophodno za dalji normalan i održiv razvoj razvoj i rast Srbije.Samo sam te dve tabele želeo da podelim sa vama – javni dug, makroekonomska stabilnost, potpuno pod kontrolom. S druge strane, ovakvi paketi pomoći, ovako odgovorna ekonomska politika nas vodi ka tome da iz godine u godinu, uprkos pandemiji korona virusa i uprkos najvećoj ekonomskoj krizi, otvaramo nova radna mesta i o tome svedoči grafikon koji sam vam pokazao i tačan podatak o broju zaposlenih u Srbiji u periodu januar-februar ove godine. Hvala puno.

Poštovani predsedniče, poštovani ministre sa saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, rebalans budžeta o kome danas razgovaramo usmeren je na ublažavanje posledica izazvane pandemijom, na povećanje broja kapitalnih investicija i nastavak izgradnje zdravstvene infrastrukture.Osnovni cilj rebalansa budžeta je sprovođenje mera za podršku privredi i stanovništvu. Sredstva koja su obezbeđena za ovaj treći paket pomoći iznose 257 milijardi dinara. Čuli smo juče jednu dobru vest da Srbija u ovom trenutku na računu ima 259 milijardi dinara i naša likvidnost se ne može dovesti u pitanje.Prva dva paketa pomoći su dala rezultat, a nadamo se da će i ovaj treći paket pomoći, da sačuvamo našu ekonomiju, radna mesta i obezbedimo neku dobru poziciju za našu privredu po okončanju ove krize.Srbija krize.Srbija je ponovo preuzela na sebe najveći teret krize i pokazujemo da smo stabilna država, da nam ekonomska i finansijska stabilnost omogućava ovakve konkretne vrste pomoći.Najvažnija strana predloženog rebalansa je svakako snažno povećanje ulaganja u infrastrukturu, jer je to najbolji način podizanja privrednog rasta. Sa jedne strane imamo visok stepen ulaganja u kapitalne investicije, tako ohrabrujemo i privatne investitore, a sa druge strane, povećanjem plata, penzija i drugih primanja povećavamo kupovnu moć stanovništva i to su neka dva osnovna stuba naše ekonomske stabilnosti.Nivo kapitalnih investicija se uvećava za 78 milijardi dinara, pa će ukupne investicije u 2021. godini iznositi 430 milijardi dinara, odnosno 7,2% BDP-a.Trenutno se grade četiri auto-puta, a u narednih nekoliko dana počinje izgradnja kovid bolnice u Novom Sadu, koja bi trebalo da se završi do septembra ove godine. Samo da podsetim da je grad Novi Sad za ovaj projekat izdvojio 250 miliona dinara.Uveliko se radi na fabrici vakcina, kliničkim centrima u Beogradu i Novom Sadu, a naravno, uvek je prioritet izdvajanje za medicinske radnike. I po ko zna koji put, uveravamo se da investicije u zdravstvo nisu trošak nego ulaganje u građane naše zemlje.Danas smo čuli od ministra da je u odnosu na 2019. godinu za jednu milijardu evra veće ulaganje u zdravstvo i to je zaista ogroman uspeh.Vrlo je bitno da se vodilo računa o svim kategorijama stanovništva i privrede, kao i prošle godine.Više puta smo danas čuli sve mere koje će biti preduzete, a želim da napomenem koliko je značajna pomoć auto-prevoznicima koji su zaista jako pogođeni ovom krizom. Već je krenula isplata za prevoznike od 600 evra po autobusu za narednih šest meseci.

je bitno da će deo sredstava biti usmeren na kapitalne projekte, kao što je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 28 lokalnih samouprava.Izuzetno je važno da naši sugrađani na Kosovu i Metohiji, uključujući decu, dobiju po 100 evra pomoći, a oni koji nemaju posao po 200 evra pomoći.Rebalansom budžeta izdvojeno je 100 miliona dinara za nove turističke čekove u vrednosti od 5.000 dinara kako bi se i dalje motivisali građani da letuju u našoj zemlji. Sto hiljada vaučera je podeljeno već početkom ove godine.Veoma je dobro što je poljoprivreda zauzela značajno mesto u rebalansu, pa budžet za subvencije u poljoprivredi iznosi 42 milijarde dinara, što je za 4,9 milijarde više u odnosu na projektovani budžet.Najveći budžet.Najveći deo tih subvencija će otići na stočarstvo. Iz ove oblasti imamo jednu dobru vest, a to je da je cena tovljenih svinja pre sedam dana bila 115 dinara, a od neki dan ona je 150 dinara, zahvaljujući intervenciji države.Setimo države.Setimo se samo da je poljoprivreda prošle godine najviše uticala na stabilnost naše ekonomije i ostvarila rekordno visoko učešće u BDP-u.Ohrabruje najava ministra Nedimovića da je u pripremi novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u sektoru poljoprivrede. Nedopustivo je više da poljoprivrednici sa jednim hektarom obradive zemlje i oni sa stotinama hektara obradive zemlje plaćaju iste ili slične doprinose. Pa imamo situaciju da od 30 milijardi dinara za isplatu poljoprivrednih penzija, država daje 28 milijardi dinara, a samo dve milijarde obezbeđuju se od osiguranja poljoprivrednika.Pored svega ovoga što je predviđeno rebalansom, naše zaduženje neće preći 60% BDP-a. I druge zemlje, kao i članice EU, su prisiljene da žive na kredit. Samo da podsetim da je jedna moćna Nemačka trenutno zadužena 80%, Austrija 90% svog BDP-a, a recimo, Grčka 200%. Italijanski javni dug je na nivou od 180% BDP-a.Jedan BDP-a.Jedan deo sredstava koja su neophodna za ove mere su obezbeđena iz zajmova od komercijalnih banaka i međunarodnih institucija.Princip ekonomske politike Vlade je da se dugoročne kapitalne investicije finansiraju dugoročnim izvorima finansiranja. Ako naš privredni rast u ovoj godini ostane na projektovanih 6%, a to pokazatelji iz prvog kvartala govore da će biti, to će u velikoj meri doprineti da se problem zaduživanja reši na najbolji način po srpsku privredu.I dok Vlada Republike Srbije i mi kao Skupština svaki dan radimo…(Predsedavajuća: Vreme.)…kako bi na najbolji način donosili akte u interesu države i građana, za to vreme neke opozicione stranke i njihovi lideri svakodnevno se bave izmišljotinama, lažima i podlim podmetanjima.

Zadnjih nekoliko dana predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma bio je meta lažnih napada i podmetanja. Sa predsednikom Draganom Makovićem Palmom sarađujem 12 godina i znam koliko i na koji način se bori za tradicionalne vrednosti, za zdravu porodicu, znam koliko mu je to bitno i ceo njegov lični profesionalni angažman je zasnovan na porodičnim vrednostima.Gospodin Marković je domaćin čovek i cela Srbija to zna. Narod zna da se nikada tako nešto ne može prepisati Palmi. Ovo je pokušaj devalvacije svega što je Palma učinio za grad Jagodinu, za Pomoravski okrug i za celu Srbiju, ali neće uspeti u tome, jer moraće da tužilaštvu objasne sve što su pričali i lagali. Zahvaljujem.

poštujući naravno vreme svih svojih kolega ja ću se zaista truditi da budem što efektivniji, što efikasniji i da svoje izlaganje na jedan najkraći mogući način sublimiram, pošto je danas u diskusiji puno toga rečeno, manje više izanaliziran je ceo rebalans i svi razlozi koji su do njega doveli.Da se ne ponavljam šta je to zbog čega je došlo do rebalansa već već početkom drugog kvartala, ali pokušaću najkraće moguće da dam neki svoj lični osvrt na rebalans koji se nalazi danas ispred nas narodnih poslanika.Ono što ja vidim, vidim upravo tri razloga za ovaj rebalans. Jedan je zdravstvo, naše ulaganje u bolnice, nabavka vakcina, nabavka opreme i lekova. U najkraćem mogućem rečeno, mi smo još jednom kao država pokazali da u teškim i kriznim situacijama imamo i visok stepen solidarnosti izražen za druge. Tu mislim na naše susede sa kojima smo nesebično ponudili da se vakcinišu i donirali im vakcine koje smo kao država nabavili.Takođe, drugi razlog za rebalans jeste upravo naša privreda i naši građani, da ne ulazim u detalje zašta koliko odlazi, zbog čega. Na samom Odboru za finansije je bilo reči o tome li je opravdano ili nije opravdano ili nije opravdano da se daje ponovo novac građanima.Ono što ja mislim, mislim da država na ovaj način pokazuje, daje podršku našem stanovništvu u ovim teškim trenucima. Pandemija traje već preko godinu dana i mislim da ovako odgovornom politikom, a već sam spomenuo i nabavku vakcina, vakcina, da država pre svega šalje poruku da država stoji iza svojih građana, da građani imaju na koga da se oslone i da svi zajedno vodimo računa o svakom pojedincu, što je takođe jedan od aspekta o kojima država takođe treba da razmišlja i radi, a to jeste upravo, i ta socijalna politika.Kada pričamo o trećem razlogu rebalansa, tu su upravo te kapitalne investicije, tu je izgradnja novih autoputeva, koridora, tu su takođe i bolnice koje se tiču i zdravstva, ali i ulaganje u ekologiju sa 130 miliona evra za ekologiju. Mislim da je izrazito važno, pogotovo što je ona sve značajnija tema što donekle govori o tome da se i svest našeg naroda podigla na taj nivo da možemo da razmišljamo i o našoj životnoj sredini.Ono je takođe bilo reči, a osvrnuo bih se ukratko na to, jeste upravo javni dug koji ovim rebalansom neće preći 60%. Kolega Vujić je govorio o tome. Nemačka ima javni dug 80% svog BDP-a. Kao što sam rekao mi nismo stali sa kapitalnim investicijama, nastavljamo, svedoci smo da i strane investicije dolaze u našu zemlju i možda i grešim, možda sam i mlad, možda nemam dovoljno iskustva u ekonomskoj nauci, ali ne vidim ništa sporno u tome i da čak i pređemo 60% javnog duga, ako bismo takvim zaduživanjem upravo ulagali, investirali u rentabilne investicije, investicije koje bi se kroz protok vremena vratile nazad i zapravo učestvovale u smanjenju našeg javnog duga i u podizanju životnog standarda naših građana.I kada pričamo o tome mislim da je veoma važno reći da reći da su naše razvojne šanse upravo u poljoprivredi koja se u ovim kriznim situacijama, kao i uvek do sada, pokazala. Srpsko selo je uvek bilo tu kada je bilo teško, pa i sada se pokazalo. Naše poljoprivredne aktivnosti su rasle. naša razvojna šansa i energetika i ne vidim ništa sporno, ponavljam, kada bi nam javni dug, upravo iz tih razloga, ulaganje u te sektore, i porastao. Mislim da je to i te kako isplativo i ono što bi se višestruko vratilo.Takođe, na samom kraju, želim da odam priznanje, naravno, Jelena Mihailović će pričati o tome mnogo više, ali veoma je značajno istaći i da smo ovim rebalansom i za kulturu uspeli da izdvojimo više sredstava. Koliko je važna kultura još je davno i Čerčil govorio, a u vreme kada su nadletali nemački avioni iznad Londona, kada su tražili kako da skupe sredstva za odbranu i kada je jedan od predloga upravo bio da se uzme od kulture, rekao je onda – šta onda branimo i koja je svrha naše odbrane ako uzmemo od kulture. Mislim da mi ovim pokazujemo da sledimo tu politiku da u ovako kriznim i teškim situacijama ipak vodimo računa i o tome.Na kraju, ono što bih želeo da istaknem jeste zahvalnost svim našim zdravstvenim radnicima koji već preko godinu dana vode tešku borbu i bitku sa korona virusom. Samo oni znaju koliko im je teško u crvenim zonama.

ne bi bila loša, kako da zadržimo upravo mlade lekare jeste razmišljati o tome da država uđe u jedan takav projekat izgradnje stanove za naše zdravstvene radnike.U svakom slučaju ovaj rebalans zadržava onu komponentu koju je imao i budžet koji smo usvojili u decembru mesecu, a ima upravo dve komponente. Jedna je investiciona, a druga je socijalna.

Mi smo nasledili jedan poljoprivredni sistem koji treba unaprediti i on treba da vodi, ne samo od njive do trpeze, nego od nauke do trpeze. Znači, imamo naučne institute za ratarstvo, stočarstvo, povrtarstvo itd. Imamo proizvodnju semena, sortnih semena, imamo proizvodnju sadnica, imamo i proizvodnju mehanizacije. Počeli smo da proizvodimo i traktore, i to je jedan zaokružen poljoprivredni sistem koji nam garantuje prehrambenu sigurnost od, ne daj Bože, novih ekonomskih i vojnih pritisaka.Međutim, poljoprivreda za koju izdvajamo, to naši poljoprivrednici treba da znaju, pola milijarde evra, poljoprivredni budžet, budžet je težak pola milijarde evra. Za vreme onih žutih nesrećnika i žohara, subvencije nisu prelazile iznos veći od 180 miliona evra, kretali su se od 120 do 180 miliona, a čini mi se da do 2007. godine, podsticaji u poljoprivredi kod njih gotovo nisu ni postojali, ako se ne računaju oni podsticaji koji su bili upućeni prema određenim pojedincima tipa Zoran Živković i njegova vinarija.Danas a ja podržavam naravno i vojsku, jer je stari srpski tronožac selo, vojska poljoprivreda i na tom tronošcu je Srbija opstajala vekovima. Ja podržavam i ulaganje u vojsku, posebno u naoružanje, posebno u dronove, raketne sisteme itd. što garantuje da ono što plug i strug zarade, mač može da odbrani.Poljoprivreda više nije samo pitanje poljoprivrede, već i demografije. Srbija gubi stanovništvo i možda je bitnije, žao mi je što se to dešava, ali je bitnija od svega toga da ono bude ravnomerno raspoređeno. Imamo preko 1.000 naseljenih mesta sa manje od 100 stanovnika i kada poređate to po krati vidite da je to u većini u u pograničnim delovima ili u delovima uzduž administrativne linije.Ukoliko stanovništvo, a bez poljoprivrede, bi napustilo tu teritoriju, ukoliko bi to učinilo, onda bi taj deo teritorije naselili drugi narodi i mislim da nam je ono što smo doživeli na KiM dobra pouka da to ne dozvolimo i zato verujem da ćemo i ubuduće izdvajati što više novca za poljoprivredu.Trenutno se izdvaja pola milijarde evra, to poljoprivrednici svakako treba da znaju, ali takođe treba da znaju da je naš cilj Zajednička evropska poljoprivredna politika i po nekim proračunima, kada bi danas bili članovi EU ukupna ukupna izdvajanja za poljoprivredu iz budžeta EU koji iznosi preko 40% evropskog budžeta bi bila negde na nivou Bugarske, a to bi bilo oko 800 miliona evra za direktna plaćanja i još preko 300 miliona za ruralni razvoj.Takođe, Evropska zajednička politika se okreće i u zaštitu životne sredine u poljoprivredi ulaže značajna sredstva, tako da naši poljoprivrednici ne treba da se plaše EU, treba da na putu do EU iskoristimo sve fondove tipa IPARD 2, IPARD 3, da značajan novac nas unapredi i da budemo pripremljeni za tu Zajedničku evropsku poljoprivrednu politiku i već sam rekao da verujem da pod istim uslovima evropski i naši poljoprivrednici, poljoprivrednici za EU da su šanse na našoj strani.Da ne bi trošio reči, pokazali smo kao Narodna skupština, kao Vlada, kao predsednik Republike, da poštujemo one koji proizvode naš hleb, da ne bi živeli sutra od tuđih mrvica. Hvala.

na samom početku mog današnjeg učestvovanja u raspravi o rebalansu budžeta za ovu 2021. godinu želim da istaknem da kao umetnik po svojoj profesiji nemam možda dovoljno kompetencija da o rebalansu govorim iz ugla finansijskih stručnjaka ili na nivou sa kog govore druge kolege poslanici i verujem da su u finansijskoj konstrukciji koja nam je predstavljena brinuli i dobro je postavili, upravo ministar Mali i njegovi saradnici, imajući u vidu sve okolnosti u kojima se nalaze ekonomija, privreda, naša zemlja, ali i ostale zemlje sveta u godini u kojoj pandemija i dalje traje i ostavlja svoje posledice na sve sektore društva.Ispoštovaću želju da budemo što koncizniji i kraći, pa ću se upravo iz tog razloga fokusirati na predviđenu pomoć koju ovaj rebalans obuhvata, a odnosi se na građane i privredu, u iznosu od 257 milijardi dinara, što predstavlja nešto oko nešto oko 2,2 milijarde evra.Izuzetno je važna pomoć koju će građani dobiti iz ovog trećeg paketa pomoći. Odnosi se kako je već rečeno, na sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike, prevoznike, gradske hotele, ali i turističke radnike, ugostitelje i ono što je meni lično kao umetniku izuzetno važno i na samostalne umetnike.Moram da iskoristim priliku i da istaknem da smo na sednici Odbora za kulturu i informisanje 17. marta 2021. godine razgovarali sa ministarkom o Izveštaju rada Ministarstva kulture i da sam tada u okviru postavljanja pitanja ministarki apostrofirala tešku finansijsku situaciju u kojoj se umetnici nalaze, jer ih je epidemija i cela situacija uhvatila nespremne.Ministarska nas je tada obavestila da će održati sastanak sa premijerkom Brnabić i sa gospodinom ministrom finansija Malim kako bi se pronašao model da se umetnicima pomogne te ovom prilikom izražavam veliko zadovoljstvo i zahvalnost zbog odluke da se rebalansom obuhvati pomoć samostalnim umetnicima, odluke koje će bar na trenutak ugasiti požar kada je egzistencija tih ljudi u pitanju.Samostalni umetnici koji su registrovani kod reprezentativnih udruženja će dobiti dva puna minimalca u vidu kratkoročne pomoći sektoru kulture, što odražava želju Vlade da ublaži negativne posledice koje je epidemija ostavila, a koje i dalje ostavlja, budući da su mere socijalnog distanciranja i dalje na snazi, što u mnogome otežava oporavak kulture u punom kapacitetu, a posebno scenskog stvaralaštva.Da nije bilo umetnika i umetničkih dela, karantinski dani bi bili mnogo sumorniji. Gledali smo filmove, čitali knjige, pratili virtuelne izložbe kako domaćih, tako i svetskih muzeja, slušali koncerte umetnika koji su se održavali onlajn, a i sama sam imala čast da učestvujem u prošlogodišnjem projektu „Beograd pobeđuje“ i poklonim svoj koncert zdravstvenim radnicima i građanima i na taj način smo i gledaoci i ja prebrodili još jedno sumorno prolećno karantinsko predvečerje.Za iznos koji je opredeljen kao bespovratna pomoć samostalnim umetnicima, 230 miliona 943 hiljade dinara, neko će možda reći da je to samo kozmetički tretman sektora kulture, ali uz prošlogodišnju pomoć samostalnim umetnicima u iznosu od 211,7 miliona dinara, kao i ulaganje u infrastrukturu u kulturi po Sporazumu o zajmu koji iznosi 20 miliona koji smo Skupštini već potvrdili, u Zakonu o muzejskoj delatnosti kojim muzejska delatnost konačno treba da dobije punu pažnju, projekte „Gradovi u fokusu“ i „Srpska prestonica kulture“ čija je svrha izuzetno važan proces decentralizacije kulture sa Beograda i Novog Sada na manje gradove i opštine, sve to zajedno predstavlja početak ulaganja u kulturu i potencijalno napuštanje statusa kvo u finansiranju i brizi o kulturi Srbije, što bi trebalo da bude ohrabrujuće i motivišući za sve kreativne stvaraoce bez kojih bi ovaj svet možda bio besmisleno mesto.Izreka mesto.Izreka kaže: „Početak je pola posla“, a Meša Selimović: „Šta je najlepše u životu? Želja, prijatelju“. U želji za unapređivanjem i uz početak pozitivnih promena na polju finansiranja kultura, njene institucije i pregaoci će biti shvaćeni kao neodvojiv deo korpusa društva, kulturni radnici, kreativni stvaraoci, poštovani i cenjeni, dok će se kič i šund na taj način prirodnim tokom potisnuti na margine društva, gde i pripadaju.Napredak u smislu početka pojačanog finansiranja je na nekoliko nivoa. Pre svega, moram da apostrofiram važnost opredeljivanja sredstava za konačnu obnovu manastira Hilandar, imajući u vidu da su sredstva iz budžeta predviđena u odnosu od 80 miliona, povećana na 360 miliona dinara, što predstavlja negde oko tri miliona evra neophodnih za konačnu obnovu i opremanje manastira koji od 1198. godine ima kontinuitet, koji je dat Srbima na večni poklon i koji predstavlja jedan od simbola srpske države i srpske nezavisnosti za koju se borio i Stefan Nemanja.Dalje, rebalans predviđa i uvećanje sredstava za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, kao i podršku filmskoj umetnosti i ostalom audio-vizuelnom stvaralaštvu. Sredstva su uvećana sa 830 miliona na milijardu i 130 miliona. Dakle, za 300 miliona dinara. Za podršku razvoja književnog stvaralaštva izdavaštva sredstva su nešto smanjena sa 183 na 178 miliona, što je trebalo koliko je moguće bilo izbeći, uostalom kao i svako drugo finansiranje kada je sektor kulture u pitanju.Zatim, podrška muzičkom stvaralaštvu je sa predviđenih 90 miliona u budžetu uvećana na 95. Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa uvećana sa 55 na 64 miliona, dok su podrške u umetničkoj igri i pozorišne umetnosti u rebalansu nepromenjen iznose 50, odnosno 100 miliona dinara.Nešto značajnije uvećanje za podršku filmskoj umetnosti bi u recipročnom odnosu trebalo biti ispraćeno i u ostalim sektorima savremenog stvaralaštva, jer složićete se da nema dobrog filma bez odličnih glumaca, kvalitetno napisanog scenarija, ali i talentovanih kompozitora, instrumentaliste i vokalnih solista, bez kojih ni jedan filmski saundtrek ne bi bio moguć.Ovogodišnjim budžetom se, njegovim rebalansom, za konkurse Ministarstva kulture i informisanja opredeljena veća sredstva nego prethodnih godina, s tim što sam prolazeći kroz statistike tih konkursa primetila da je u poslednjih četiri godine, od 2017. do 2020. stizao približno isti broj prijava po različitim delatnostima savremenog stvaralaštva, kao i da je uvek dve trećine, negde i tri četvrtine projekata odbijano.Čitajući obrazloženja Komisije i izveštaje došla sam do zaključka da projekti koji su odbijani nisu svi bili manje vredni finansiranja, već je Komisija jasno u obrazloženju naglašavala da su sredstva limitirana i da su dodeljena sredstva mogla pokriti samo određen broj projekata što otežava posao, kako ministarstvu, Komisiji koja odlučuje, ali i prijavljenima, jer u slučaju odbijanja sredstava za finansiranje svojih projekata ili manifestacija upućeni su na potrebu za alternativnim načinima finansiranja, što se obično završava tako da se mnogi projekti ni ne realizuju, a da su pri tom izuzetno kvalitetni.Upravo iz tog razloga, a iz ugla nekoga ko čvrsto veruje u socijalnu pravdu, imajući u vidu da su sa nama ministar finansija Mali i njegov saradnik i da je uvek dobro kada mogu predstavnici Vlade da čuju predloge poslanika i potencijalno dobre predloge poslanika upravo bih i sama želela da dam jedan koji bi se ticao eventualne faze prevencije i ublažavanja posledica nastalih kovidom u sektoru kulture.Smatram kulture.Smatram da bi sledećim rebalansom trebalo obuhvatiti još jedan krug određenih konkursa Ministarstva kulture do kraja ove godine, čime bi veći broj prijavljenih mogao realizovati svoje ideje i projekte. Opredeljena finansijska sredstva bi se svakako dodelila umetnicima i radnicima u kulturi, kao što je to slučaj i sa ovim paketom pomoći, ali bi se na taj način podstaklo i stvaralaštvo i dodatno motivisala kulturna scena na kreativni rad koji umetnicima takođe nedostaje.S obzirom na otuđenost na koju nas je epidemija naterala, smatram da bi bilo izuzetno korisno da konkursi budu raspisani za miltidisciplinarne projekte, što bi kroz svojevrstan momenat ujedinjenja na kulturnoj sceni moglo doprineti doprineti njenom održavanju u bržem oporavku, kako bismo bili spremni da nastavimo napred kada kovid kriza prođe, a što bi sve zajedno predstavljalo naše strateško opredeljenje da kultura i njenih pregaoci opstanu i pri tom ostanu kreativni i inovativni.S tim u vezi, a za kraj svoj izlaganja, želim da se zahvalim predsedniku parlamenta iz SPS Ivici Dačiću, svim kolegama iz poslaničke grupe SPS, posebno Snežani Paunović i Đorđu Milićeviću što su ideju za osnivanjem skupštinskog pododbora, koji bi se bavio saradnjom sa radnicima u kulturi prepoznali, podržali, što smo i zajedno predočili u konkretnu inicijativu, ali i kolegama poslanicima iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, posebno gospođi Sandri Božić, predsednici Odbora za kulturu i informisanje, koji razumeju neophodnost prisustva kulture i prepoznaju važnost komuniciranja Narodne skupštine sa narodom, a u ovom slučaju umetnicima i predstavnicima sektora kulture i umetnosti.Unapred se zahvaljujem na moralnoj podršci Vlade za osnivanje pododbora za saradnju sa predstavnicima sektora kulture i umetnosti, jer na taj način želimo i smatramo da možemo izuzetno doprineti radu, kako samog Ministarstva kulture, i ukoliko treba pomoći, jer svi smo na istom cilju, a to je napredak i razvoj sektora kulture, ali i naše majke Srbije u svakom smislu.U svom dosadašnjem izlaganjima sam se trudila da istaknem važnost ulaganja u kulturu i povećanje procenta koji se izdvaja iz budžeta kako bismo dostigli i zemlje u regionu po tom pitanju. Ovim rebalansom smo dostigli dugo čekani 1,01% za kulturu, zbog čega sam jako zadovoljna i u ime svih umetnika mogu isto to da potvrdim i zaista bih volela da je to samo vesnik napretka kada su ulaganja i briga o kulturi Srbije u pitanju. Naravno, podržaću ovaj rebalans. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Sonja Vlahović.Izvolite. **Sonja Vlahović** Hvala poštovana predsedavajuća.Uvaženi ministre, kolege i koleginice, građani Srbije,

pred svetsku ekonomiju, kao i nacionalne ekonomije, da se zaštiti pad privrednog razvoja i da se zaštitimo od rasta nezaposlenosti.Uvaženi ministre na Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava smo zaključili da je ovo rebalans budžeta budućnost Srbije.Zaključili smo da sa ovim rebalansom budžeta nećemo otklanjati samo posledice od pandemije korona virusa, već i obična borba protiv nje. Naravno, dobro je projektovan, javni dug će biti pod kontrolom što predstavlja posebnu kvalitativnu dimenziju makroekonomske stabilnosti i poslovnog ambijenta u našoj Republici Srbiji.Samim tim nam je dokaz da u vreme pandemije ni jedan investitor nije odustao od svojih investicija, govorim o stranim investitorima.Planirani rebalans budžeta ide na prvo mesto kao pomoć za građane i za privredu. Samim tim, to je dokaz da država misli o svima, o svakom građaninu i nezaposlenom, penzioneru, kao i svim punoletnim građanima.Moram istaći i pomoć privatnom sektoru. Naravno, planirano je i za ulaganje u zdravstvo, nove bolnice koje će se graditi u Novom Sadu, završetak Kliničkog centra Beogradu, kao i Kliničkog centra Vojvodina, domove zdravlja, kao i za dodatnu opremu i vakcine.Naravno, tu su i kapitalne investicije, kao i ulaganje u našu ekologiju, tj. u životnu sredinu.Gospodin Marijan Rističević je naglasio koliko se izdvaja za poljoprivredu, kao što će se izdvojiti i za kulturu, sport, za regionalna takmičenja,

vojsku.Planirano je i veće ulaganje u životnu sredinu, kao što sam i naglasila, nauku, inovacije, kao i kapitalne projekte, što će doprineti stabilnom finansijskom rastu u godinama koje dolaze.

Na Odboru za finansije se vodila diskusija sa Fiskalnim savetom o javnom dugu naše Republike. Mi nećemo preći 60%. Javni dug Srbije sa ovim rebalansom budžeta je na nivou 58%.Ja ću zbog građana Srbije nabrojati koliko imaju zemlje u regionu. U Italiji 160%, u Crnoj Gori 100%, Francuskoj 116%, Španiji 118%, Grčka 220%, dok susedne Slovenija i Hrvatska kreću se između 85 do 90%.Dobili smo pohvale od Svetske banke, od MMF sa kim sklapamo sada, potpisujemo novi angažman, kao i od Agencije Fič za dobar rejting kreditni zato što nam je stabilna inflacija i naravno kurs.Rebalansom budžeta, kao što sam i naglasila, na početku, izdvaja se veliki novac za privatni sektor. Ovo je treći paket pomoći za privatni sektor. Vi znate, uvaženi ministre, da je privatni sektor generator ekonomskog rasta i poreskih prihoda. Samim tim ćemo pomoći ciljano onima koji su najviše pogođeni ovom pandemijom virusa tj. najugroženijim sektorima. Neću nabrajati, otprilike, moje kolege su to nabrajale, da bi ostalo vremena za ostale, ali što je bitno da će biti isplata tri minimalca, u stvari sve isplate idu od aprila do novembra i što se tiče građana i što se tiče privatnog sektora.Uvek ću naglašavati kada se budem javljala o finansijskim zakonima, pogotovo o zakonima gde se pominje privatni sektora, zato što dolazim iz tog privatnog sektora i znam koliko im znači svaki dinar, pogotovo u današnje vreme u kome se svi nalazimo. Daćemo uvek primat privatnom sektoru zato što je naš predsednik Aleksandar Vučić postavio pred nama ciljeve. Ima ih šest i uvek ću naglasiti da je jedan od ciljeva jačanje ekonomsko naše zemlje, a nećemo to postići bez jakog privatnog sektora. Zato ću u danu za glasanje, pre nego što kažem to, imamo i Projekat „2025“ koji moramo ispuniti, glasati za budućnost Srbije, za jaku i stabilnu Srbiju. Hvala.

Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre, kolegini i kolege narodni poslanici.Pred nama je danas Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetu za 2021. godinu, odnosno rebalans budžeta kojim se koriguju budžetska sredstva za tekuću godinu. Složila bih se sa osnovnom konstatacijom da je ovaj rebalans proizašao iz potrebe da ublažimo i saniramo ekonomske posledice koje su nastale usled pandemije virusa Kovid 19.Ovaj rebalans je važan iz toga razloga što je u najvećoj meri upućen, odnosno usmeren ka našim građanima, našim preduzetnicima, sektorima privrede koji su najpogođeniji pandemijom virusa Kovid 19. Kao što su moje kolege iz poslaničke grupe SPS već govorile o tome, ova sredstava koja su dodatno izdvojena, upućena su ulaganju u infrastrukturu, u turizam, kulturu, ali veliki deo upućen je i za pakete pomoći našim građanima, našim preduzetnicima. Ono što posebno moram da naglasim određen deo sredstava je usmeren i za poljoprivredu.U svojim ranijim izlaganjima isticala sam značaj ulaganja u poljoprivredu, ulaganja u ruralne sredine. Posebno bih naglasila da ovim rebalansom u Razdelu 24 za sektor za poljoprivredu je izdvojeno dodatnih 5,5 milijardi dinara. Najveći deo tih sredstava, 4,8 milijardi dinara usmeren je ka upravi za agrarna plaćanja, ukoliko imamo u vidu sa su upravo ta sredstva određena za direktne podsticaje za naše poljoprivredne proizvođaće.Ovo nam govori da je Vlada Republike Srbije imala upravo da podstakne i da da kontinuiranu podršku značaju naših poljoprivrednih proizvođača, značaju naše poljoprivredne proizvodnje, jer je polazila od toga da je za razvoj svake poljoprivredne kulture za razvoj za razvoj stočarstva i svih drugih segmenata poljoprivrede izuzetno važni i državni podsticaji, važna dobra cena, kao i siguran plasman proizvednih količina.Imali smo priliku da vidimo da je tokom proteklih godina naša poljoprivreda ušla u fazu gde je primetna afirmativna participacija države, primetno je prisustvo adekvatnih mera koje naša država sprovodi i zbog toga smatram da je potrebno da nastavimo sa tom praksom, da nastavimo sa podsticajima koji su usmereni na mlade poljoprivrednike, da usmerimo naša sredstva ka tome da naši poljoprivrednici ulažu u nabavku nove opreme, nabavku nove mehanizacije, jer je bitno da naši poljoprivredni proizvođači idu u korak sa savremenim tokovima. Samo na taj način će moći da konkurišu poljoprivrednicima iz razvijenih zemalja i na taj način da proizvode proizvode koji će biti konkurentni na međunarodnom tržištu.Opšte da ulaganje u poljoprivredne kulture ne može dati maksimum, ni u prinosu, ni u kvalitetu ukoliko ne podstičemo naše poljoprivredne proizvođače da ulažu što više. Zbog toga smatram da je ova podsticajna politika koju je naša država sprovodila, zapravo vodila računa i o malim i o srednjim poljoprivrednim proizvođačima jednako kao i o velikim poljoprivrednim proizvođačima i da je to dalo pozitivne rezultate, što vidimo da iz godine u godinu beležimo sve veći rast i proizvodnje, ali sve veći izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.Podsticaji u poljoprivredi pokazuju se kao izuzetno važni ne samo za građane koji se bave našom poljoprivredom, već i za celu prehrambenu industriju koja od toga živi. S tim u vezi posebno je potrebno naglasiti da sve ove subvencije koje država daje, kao i povraćaj sredstava koji omogućuju našim poljoprivrednim proizvođačima da budu na vreme, odnosno da budu blagovremeno isplaćeni, jer na taj način poljoprivrednici mogu da planiraju, mogu da ulažu i da realizuju planirane aktivnosti za sledeću godinu. Ovo njima posebno znači. Zbog toga bih posebno naglasila da je važno zašto su ova dodatna sredstva u poljoprivredi izložena.Kada je reč o poljoprivredi i razvoju ruralnih sredina, važno je da pomenem i da mnoga ulaganja koja su predviđena i budžetom za 2021. godinu, ali i ovim rebalansom utiču na bolje i kvalitetnije uslove, ne samo poljoprivrednik, već i svih onih građana koji žive i rade u ruralnim sredinama. To svakako jesu velika ulaganja koja planiramo da realizujemo. To su ulaganja u bolje snabdevanje električnom energijom, ulaganja u izgradnju telekomunikacione mreže. Kao što je ministar malopre pomenuo, u mnogim lokalnim samoupravama biće izgrađene nove kanalizacione mreže i naravno ulaganje u zdravstvo, seoske ambulante, ulaganje u opremanje škola, ali i u infrastrukturu.S

To jeste najbolje sredstvo da se stimuliše i da se podigne privredni rast. Zbog toga je značaj velikih infrastrukturnih projekata koji se ovim rebalansom izdvajaju zaista veliki, a obzirom da dolazim iz Zapadne Srbije, iz Zlatiborskog okruga, za nas posebno predstavlja značajna ulaganja ova sredstva koja su izdvojena rebalansom, a to je iznos od preko 4,5 milijardi dinara za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, odnosno preko 800 miliona dinara za izgradnju deonice autoputa Preljina-Požega.Ovaj autoput ne utiče samo na privredni impuls, ne daje samo privredni impuls ovom okrugu, ovom delu Srbije, već podstiče i sve naše građane da razmisle da razmisle o tome koliko je zapravo sada brže i koliko ćemo lakše i brže moći da dođemo do određenih turističkih destinacija naše zemlje, a znamo da je seoski turizam poslednjih godina u velikoj ekspanziji i da ovakvim kapitalnim i velikim projektima Srbija i Vlada Republike Srbije doprinosi da sve ove turističke destinacije budu pristupnije svim našim građanima koji žele da tom smislu smatram da je važno da pomenem našim građanima da su ovim rebalansom dodatno uvećana sredstva za unapređenje i razvoj turizma, kao i da su uvećana sredstva za vaučere koji će biti podeljeni. Ovo jeste podrška domaćem turizmu koji sprovodi Vlada Republike Srbije, podrška kako bi se podržao domaći turizam, ali i podstakli svi naši građani da odmor ili deo odmora provedu u našoj Srbiji.Na taj način sačuvaćemo i održaćemo naše turističke kapacitete i potencijale u vreme ove zdravstvene krize. Zbog toga smatram da su sva ova ulaganja koja su predviđena rebalansom izuzetno značajna za poljoprivredu, jer nam pomažu da koristimo apsolutno sve njene kapacitet i sve njene resurse, ali pomažu da poljoprivreda naše zemlje bude produktivnija, efikasnija i održivija.Kao što su rekle moje kolege iz poslaničke grupe SPS, mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Olivera Pešić. **Olivera Pešić** Zahvaljujem predsedavajuća.Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred poslanicima je danas Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu za 2021. godinu iz sledećih razloga. Najpre, da bi se obezbedio novac, odnosno da bi se obezbedila sredstva za sprovođenje trećeg paketa mera podrške privredi privredi i građanima da bi se smanjile negativne posledice koje su izazvane pandemijom bolesti Kovid 19 i iz drugih razloga, da bi se obezbedila sredstva za dodatna ulaganja u kapitalne investicije, zdravstvo i zdravstvenu infrastrukturu.Srbija je prvi kvartal ove godine završila sa mnogo boljim rezultatom od planiranog. Ako ćemo u brojkama, rezultat je bolji za nekih 500 miliona evra. Prva dva paketa mere podrške privredi i građanima zaista su dala dobre rezultate.Srbija je 2020. godinu završila među zemljama sa najmanjim padom BDP u Evropi. Ovaj treći paket mera podrške o kome danas govorimo se u stvari nadovezuje na drugi i on će omogućiti da se samo nastavi sa očuvanjem radnih mesta, da se nastavi sa pomoći koju dajemo građanima i privredi kako bi preživela privreda u ovom teškom trenutku kada se suočavamo sa pandemijom.Treći paket mera podrške vredan je 257 milijardi, što čini 4,2% našeg BDP. Zaista moram da kažem da se radi o jednom vrlo obimnom paketu koji obuhvata sledeće mere. Najpre podršku privredi, tri puta po jednu polovinu minimalne zarade za preduzetnike, zaposlene u mikro-malim i srednjim preduzećima, ali i one zaposlene u velikim preduzećima koji su imali odluku o prekidu rada.Pomoć rada.Pomoć iz trećeg paketa mera podrške dobiće i svi punoletni građani Srbije, dva puta po 60 evra, takođe svi naši penzioneri dobiće jednokratnu pomoć države u iznosu od 50 evra i naravno kao i svi punoletni građani Republike Srbije i naši najstariji sugrađani dobiće i dva puta po 30 evra. Dakle, ukupna pomoć iz ovog paketa penzionerima je 110 evra.Takođe, pomoć će dobiti i svi nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, 50 evra je pomoć države i naravno i svi nezaposleni, kao i svi građani Republike Srbije dobiće još dodatnih 60 evra. pomoć za nezaposlene kroz ovaj paket podrške je 120 evra. Pomoć će dobiti i svi naši građani na Kosovu i Metohiji uključujući i decu u iznosu od 100 evra, a svi nezaposleni građani na Kosovu i Metohiji dobiće još dodatnih 100 evra, dakle 200 evra pomoć će iznositi za sve građane na Kosovu kroz treći paket mera podrške i sektorsku podršku za sve zaposlene u ugostiteljstvu, turizmu, kao i za sve samostalne umetnike oni će dobiti dve pune minimalne zarade. Takođe, prevoznici će dobiti 600 evra po autobusu narednih šest meseci počevši od aprila, a pomoć od države stiže i za gradske hotele u iznosu od 350 evra po smeštaju, odnosno smeštajnoj jedinici, odnosno 150 evra po sobi.Treći sobi.Treći paket mera podrške takođe obuhvata i produžetak garantne šeme za očuvanje likvidnosti i rebalansom se izdvaja još dodatnih 500 miliona evra na postojeće dve milijarde za pomoć privredi kroz garantnu šemu gde će država garantovati za kredite, i takođe treći paket mera pomoći privredi obuhvata i novu garantnu šemu, odnosno drugu garantnu šemu gde država garantuje za ona preduzeća za one sektore koji su najugroženiji sa još većim većim delom kredita, dakle, za preduzeća koja su u 2020. godini imala pad prihoda veći od 20%.Podsećanja radi naša država je za prvi i drugi paket mera pomoći izdvojila ukupno 704 milijarde dinara u prethodnoj godini. Ako krenemo od pomoći privrede, mi smo najpre u prvom paketu imali isplatu od tri minimalne zarade za sve preduzetnike, zaposlene u mikro-malim i srednjim preduzećima. U drugom paketu smo imali pomoć od dva puta po 60% minimalne zarade, sad u trećem paketu imamo puta 50% minimalne zarade. Ako se sve to sabere mi dolazimo do podatka da je država Srbija pomogla sa 5,7% minimalnih zarada za svakog zaposlenog u privatnom sektoru, dakle blizu šest minimalnih zarada, plus ove dve pune minimalne zarade koje će dobiti oni koji su najugroženiji bili u ovom periodu.Takođe, država je u okviru prvog i drugog paketa mera podrške pomogla i građane, 6,2 6,2 miliona građana Republike Srbije se prijavilo za pomoć od sto evra i ona im je naravno i isplaćena. Imali smo i dva puta jednokratnu pomoć penzionerima u prethodnoj godini, jedan ček na četiri hiljade, drugi na pet hiljada. Takođe, država je pomogla ili, da kažem, stimulisala sve zdravstvene radnike i zaposlene hiljada dinara.Pored toga, u prethodnoj godini povećana je minimalna cena rada, povećali smo penzije, odnosno krenuli smo sa povećanjem penzija po švajcarskoj formuli i imali smo povećanje zarada u javnom sektoru 3,5% i sada od 1. aprila još 1,5%.Jasno je da je sa ovim merama iz prvo i drugog paketa cilj postignut, da nismo imali otpuštanja, da nismo imali pad proizvodne aktivnosti i da nismo zatvarali fabrike, da smo držali stopu nezaposlenosti na 9% koliko je iznosila i u periodu pre nego da počne pandemija.Želim da napomene da su sva ova tri paketa vredna blizu milijardi evra što čini 17,2% našeg BDP, i da je Srbija za sve donete mere dobila sve pohvale međunarodnih institucija, Svetske banke i MMF i drugih institucija iz prostog razloga što donete mere ne ugrožavaju makroekonomsku stabilnost koja je postignuta u prethodnom periodu.Sada, ako pogledamo sva ova izdvajanja za prvi, drugi i treći paket pomoći, i sva dodatna izdvajanja rebalansom za poljoprivredu, za ulaganje u za ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu, izgradnju puteva i sve ono o čemu danas govorimo što se predviđa kroz rebalans, mi dolazimo do toga da je javni dug države Srbije do 60%. Dakle, država Srbija se neće zaduživati iznad 60% što znači da javni dug držimo pod kontrolom. Pored toga, imamo stabilnu i nisku inflaciju, imamo stabilan kurs dinara.Želim zaista da napomenem da ovakvu podršku država Srbija građanima i privredi apsolutno ne bi mogla da pruži da nismo 2014. godine krenuli u proces fiskalne konsolidacije, da javni dug koji je 2012. godine bio 78% BDP, mi smo uspeli da vođenjem odgovorne odgovorne fiskalne politike smanjimo na 51%. Dakle, mi smo u prethodnim godinama štedeli, napravili smo neku rezervu, skupe kredite koje smo nasledili smo zamenili povoljnijim kreditima, neke smo i otplatili, i na taj način smo uspeli, da napomenem napomenem da smo četiri godine za redom imali suficit, i da smo na taj način u potpunosti stabilizovali javne finansije.Ovu je dočekala spremno samo iz tog razloga što smo imali punu državnu kasu i država je mogla pravovremeno da reaguje u trenutku kada se suočila sa krizom, da blagovremeno isplati pomoć privredi kako bi privreda opstala u najtežem trenutku.Mi danas u doba pandemije gradimo kao da se ništa ne dešava. Rebalansom se izdvaja dodatnih 88 milijardi za kapitalne investicije i nastavak započetih projekata. Trenutno se u Srbiji gradi četiri autoputa. Do nove godine se očekuje da imamo u fazi izgradnje osam autoputeva. To je, složićete se svi, više nego što je 50 godina unazad u Srbiji građeno.Čitava mreža autoputeva naravno doprineće da privučemo još stranih investicija, da otvaramo fabrike širom naše lepe zemlje Srbije. Kad smo kod privlačenja stranih investicija, zaista imam potrebu da kažem da je Srbija u prethodnoj godini bila apsolutni lider u privlačenju direktnih stranih investicija. U bruto iznosi 3,1 milijardu evra je država Srbija privukla direktne strane investicije, a poređenja radi to je skoro duplo više nego što su sve zemlje u našem regionu uspele zajedno da privuku strane investicije.Zaista je dugačak spisak projekata na kojima će se raditi. Kolege su govorile tokom čitavog dana, ja ću samo kratko reći da se iz rebalansa izdvajaju izdvajaju sredstva za Moravski koridor, Fruškogorski koridor, autoput Niš-Pločnik-Merdare, Ruma-Šabac-Loznica, da se iz rebalansa planiraju izdvajanja za početak radova na izgradnji metroa itd.Ogroman novac se izdvaja takođe za ulaganje u zdravstvo i zdravstvenu infrastrukturu. Iz rebalansa se opredeljuje novac za izgradnju treće kovid bolnice u Novom Sadu. To je nešto što je aktuelno i što je u ovom trenutku za nas najvažnije. Srbija je pokazala u prethodnoj godini da je spreman i sposobna da za samo četiri meseca izgradi dve kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu. Kruševcu. Zaista verujem da će i treća kovid bolnica, za koju izdvajamo novac ovim rebalansom u Novom Sadu, biti završena u rekordnom roku.Takođe, napomenuću samo da se rebalansom za zdravstvo izdvaja i novac za završetak Kliničkog centra Srbije, Kliničkog centra Vojvodine, za Tiršovu 2, za fabriku vakcina koju ćemo graditi. Ogroman novac se izdvaja, naravno, i za vakcine, lekove i svu potrebnu opremu. Zaista je fascinantna cifra da se 417 milijardi dinara u ovoj 2021. godini izdvaja za zdravstvo i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu.Ništa manje bitno, zaboravila sam da pomenem da se u ovom trenutku u Srbiji radi na rekonstrukciji 20 opštih bolnica, među kojima je i Opšta bolnica u Leskovcu, gradu iz koga ja dolazim.Za poljoprivredu dodatno se izdvaja 5,5 milijardi, za ekologiju još duplo veći budžet – 16 milijardi, u 22 lokalne samouprave u Srbiji će se krenuti sa izgradnjom kanalizacione mreže mreže i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda.Srbija ima jasan plan, to je Srbija 2020-2025. i jasno je da ćemo realizacijom ovih kapitalnih projekata omogući planirani rast od 6%.Kada pogledamo ovu tabelu koju je danas u Skupštinu doneo ministar, gde jasno imamo određeno po mesecima od aprila do novembra koja će se vrsta pomoći isplaćivati privredi i građanima i kada pogledamo novac koji se još opredeljuje još za garantnu šemu za naše privrednike, kada pogledamo čitavu mrežu auto-puteva koja se gradi u Srbiji, mape gradova u kojima će se raditi kanalizaciona infrastruktura, kada pogledam način na koji se država borila i kako se sada bori da obezbedi vakcine, da obezbedi lekove, da Srbija gradi bolnice u roku od četiri meseca, meni zaista ostaje samo da kažem da sam ponosna na svoju zemlju. Hvala.

na vaše izlaganje. Retko prođemo kroz sve investicione projekte koji su važni za celu Srbiju, pa da iskoristim priliku samo da ukratko prođem, recimo, samo kroz projekte koje radi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Dakle, to je kancelarija koja se bavi rekonstrukcijama i izgradnjom i škola i zdravstvenih ustanova, vrtića po celoj Srbiji.Dakle, u ovom rebalansu budžeta imate novac obezbeđen za rekonstrukciju Osnovne škole „Sveti Sava“ u Batočini, „Zemunske gimnazije“ u Zemunu,

u Kruševcu, Osnovna škola „Mile Dubljević“ u Lajkovcu, Srednja škola „17. septembar“ u Lajkovcu, Osnovna škola „Svetozar Marković“ u Lapovu,

Osnovna škola „Živko Ljujić“ u Novoj Varoši, Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Kneževcu, Osnovna škola „Bratstvo i jedinstvo“ u Novom Pazaru, Osnovna škola „Profesor Brana Paunović“ u Petrovcu na Mlavi,

Šapcu.Sportska infrastruktura – gradi se gradski stadion u Zaječaru, gradski stadion u Leskovcu, gradski stadion u Loznici.Od zdravstvene infrastrukture: Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ – oprema, Institut za onkologiju i radiologiju – oprema, Institut za infektivne i tropske bolesti – i radovi i nabavka opreme, bolnica u Aranđelovcu, bolnica u Prokuplju, bolnica u Loznici – faza 2, Institut za infektivne i tropske bolesti, bolnica u Vrbasu, toplana u Zdravstvenom centru Surdulica, radovi u Domu zdravlja Novi Sad, Domu zdravlja Valjevo, Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Majdanpek, Mladenovac, Ub, Gerontološki centar Beograd – Dom „Karaburma“, Gerontološki centar Novi Sad, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici, Gerontološki centar Subotica – Dom „Dudova šuma“, bolnica Smederevska Palanka, bolnica u Vranju, Dom zdravlja u Arilju, projektovanje za izmenu kotlarnice na VMA u Beogradu.

front“.Dakle, trebalo mi je malo vremena da prođem bukvalno kroz sve projekte koje radi samo Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije. Dakle, po celoj Srbiji se rekonstruišu škole, rekonstruišu i grade nove zdravstvene ustanove, sve se radi kako bi se kvalitet građana Srbije poboljšao, kako bi se poboljšala infrastruktura, pogotovo kada je obrazovanje i zdravstvo u pitanju i za naše mlade, i to uprkos pandemiji korona virusa i uprkos najvećoj ekonomskoj krizi u ovom trenutnu sigurno globalno u svetu. Dakle, uprkos tome, u rebalansu budžeta imate novac za sve ove projekte, za celu Srbiju. Malopre sam prošao i kroz projekte koji su vezani za izgradnju kanalizacije, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, svaka lokalna samouprava postaje veliko gradilište kada je osnovna infrastruktura u pitanju i to jeste jedan od osnovnih elemenata rebalansa budžeta koji je danas pred vama. Hvala puno.